mogu da vam dozvolim tako, pa nije Kosovo samo vaše. Kosovo je naše, tako da svih 250 poslanika bi se sada javilo da govori o Kosovu i Metohiji. To je naša zajednička stvar. Nemojte privatizovati neke stvari.(Slaviša Ristić, je jako ružno što ste sada izgovorili. Ovo je toliko ružno, jednako onome što je tvitovano, dakle, stvarno. dakle, stvarno. Da nama spočitavate da ne damo da se govori o Kosovu i Metohiji. Pa to nije samo vaša stvar. To je srpska stvar. To je stvar Republike Srbije.

baš zato što ne razgovaram sa nekim ko je spreman da ucenjuje ljude.(Boško

i sve ono što smo danas uradili o čemu smo danas raspravljali i govorili. Oni koji su imali nameru ozbiljnu da govore, samo zato neću opomene da izričem jer onda se potpuno izgubi svaki jedno lepo pitanje, bez vike, bez ikakvog nasilja ovde, bez ičega. Da li želi poslanik Miladin Ševarlić da govori ili ne želi? Ako ne želi, pustite, molim vas, ostale poslanike da govore. Želite ili ne želite?Izvolite. **Miladin Zahvaljujem.Pozdravljam sve poslanike, mandatara i predložene ministre i sve građane Republike Srbije koji prate ovaj prenos u direktnom ili odloženom gledanju.Kao nestranački poslanik izabran na listi koalicije Dveri-DSS, želim da se pozovem na dva stava u zaključku ekspozea mandatara, prvi je obratite pažnju na ovo što govorimo da se ne odnosi samo jednostrano nego dvostrano, i drugi je, vi i ja smo partneri u ovom velikom projektu koji se zove budućnost građana Srbije. Mislim da su to dobri stavovi i da u skladu sa tim kao nestranački poslanik želim da ukažem na sledeće.Prvo, protiv sam izbora ove Vlade sa 20 članova jer mislim da to u ovom ekonomskom blagostanju, imajući u vidu sve restrikcije u pogledu plata, penzija i posebno prema poljoprivrednicima, imamo tri ministra bez portfelja, a naročito zbog toga što nemamo predlog od strane mandatara za ministra zaštite životne sredine koja je najzahtevniji sektor posle poljoprivrede ili zajedno za poljoprivredom u procesu evropskih integracija.Drugo, što već uzastopno imamo ministre obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja iz privatnog sektora, a sada i predsednika skupštinskog odbora iz privatnog sektora. Mislim da treba uvažiti značaj Novosadskog, Beogradskog, Kragujevačkog, Niškog državnog univerziteta.Treće, univerziteta.Treće, mi danas biramo 15-og ministra poljoprivrede, ako se ja ne varam, ili onoga ko je obavljao tu dužnost od političkih promena 2000. godine. U mandatu kada je gospodin Vučić prvi potpredsednik i predsednik, ovo je po drugi put da se predlaže kandidat koji nije iz agrarne struke, nauke, rukovodioca sa iskustvom u poljoprivrednim preduzećima itd, Da je gospodin Vučić predložio gospodina Nedimovića za ministra državne uprave i lokalne samouprave, ja bih ga zdušno podržao, kao što bi podržao i neke od predloženih pojedinačno ministara čija imena neću posebno da ističem. To su razlozi zbog kojih kao nestranački poslanik neću glasati za ovaj sastav Vlade.Drugo, s obzirom na ovo, obratite pažnju…. **Maja Gojković** Hvala poslaniče, potrošili ste vreme vaše poslaničke grupe. Potrošili ste vreme. Zahvaljujem.Reč

Koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati i kandidatkinje za ministre, žao mi je što je mandatar dosta vremena utrošio na reprezentaciju koju je opština platila davaocima krvi ili nekom drugom udruženju, kao što mi je žao što je vreme utrošeno na izradu ili ne izradu puta u Trsteniku.Poštovani mandataru, ovo je treća vlada koju SNS i vi formirate. Kažete, citiram – ja ne radim za novac, ja radim da bi neko za 20 godina rekao ovo je uradio Aleksandar Vučić. To je vaša izjava. Ne, za 20 godina, za 200 godina će neuspesi treće vlade koju vi formirate biti zabeleženi, a možemo i da razgovaramo o tim vašim uspesima na koje ste vi sa vašim timom ponosni.Da li je to stanje u privredi gde je ugašen FAP posle 63 godine postojanja. Da li je to stanje u pravosuđu, jer se u našoj zemlji, ako niste obavešteni, dešava to da komunalna policija indirektno ubija prodavca lubenica koji pošteno zarađuje novac za sebe i svoju porodicu. Da li je to stanje u pravosuđu takođe, gde niko nije odgovoran za smrt sedmoro ljudi u helikopterskoj nesreći? Da li ste ponosni na stanje u poljoprivredi gde cena žita 13 dinara,

Otiđite malo dalje od kabineta, od Skupštine i videćete da nijedan građanin Srbije koji nije član SNS nema dovoljno novca u novčaniku, nema dovoljno goriva u rezervoaru i nema dovoljno hrane u frižideru.O tome koliko je ko uspešan predsednik opštine, naravno, govore podaci da smo mi tzv. neuspešni imali samo saplitanja i probleme od Vlade Republike Srbije, a da je prošle godine u jednom danu grad Kragujevac dobio 185 miliona dinara. Tu je sticajem okolnosti sin predsednika Republike na vlasti. Da je sticajem okolnosti Niš dobio u jednom danu 80 miliona dinara. Da je sticajem okolnosti Leskovac dobio 60 miliona dinara, a onda 12. decembra još 40 miliona dinara. To nije tretman koji je jednak prema svim predsednicima opština.Na kraju krajeva, vaš predsednik opštine Dragan Vukanić, koji je državni sekretar bio, ili ne znam da li je još uvek u Ministarstvu zdravlja, je svoj dolazak u bolnicu u Smederevskoj Palanci naplatio 860 evra za jedan dolazak.

negde su izgubili dvadeset godina svog života, pa zaboravili da već toliko vremena nema veze sa Vladom. Teško je odgovoriti nekome ko vam kaže da ste vi krivi za FAP, a oni nam ostavili gvožđe i probleme i da rešavamo muke sa radnicima i sve fabrike u Srbiji uništili. A, šta dragi prijatelji da kažete nekome ko kaže da je 133 Hajnikena, 165 Tuborga i 65 Lav piva dao davaocima krvi. Znači, davaoci krvi su popili 165 Tuborga, 133 Hajnikena i 65 Lav piva i to je plaćeno opštinskim novcem. Ako ne verujete, ja ovde imam i račun i primetićete uvek svi davaoci i svi ti sa različitih reprezentacija, prezentacija, kako hoćete, završi u istoj kafani. Uvek je ista kafana, sasvim slučajno. Ali, me interesuje, ali kako popiju 35 kafa? kako popiju 35 kafa? I, da to neko neće da plati iz svog džepa nego i to ide na opštinski račun.Ali, da ostavimo to po strani, dobili ste i vi novac od države Srbije. Dobili ste šest miliona, ako dobro pamtim, ili sedam miliona ako dobro pamtim. Sa druge strane, dobijaju i svi drugi upravo zato što je katastrofalna situacija u gradovima i opštinama. Svi koji traže i trudili smo se da bukvalno svima damo i proporcionalno potrebama i proporcionalno veličinama. Kragujevac se još dugo neće izvući zbog nasleđenih problema, dugo, dugo. Niš ne lako. Postoje gradovi za koje ne znam rešenje, poput Smederevske Palanke, poput Kosjerića i nekih drugih, ali Kosjerić i Smederevska Palanka su svakako u najtežem stanju.Da svakako u najtežem stanju.Da budem iskren, vi ste meni beskrajno simpatični. Nikada ne svetu ne bih mogao da vidim da nekome padne na pamet da davaocima krvi plati 300 boca piva. Dakle, za svašta sam čuo, obično davaoci krvi posle toga uzmu sok neki, sok od paradajza ili dobiju neki sok negde, samo kod vas,

pokriva.Baš nemam ništa i stvarno mislim da imate i političkog duha i političkog talenta, ali to nema veze sa situacijom u opštini. Da li je opština dužna 2,5 milijarde ili četiri? Znaćemo u roku od sedam dana tačno. Prvi, naši nalozi pokazuju da je četiri milijarde. Ali, neka sam ja kriv. Neka je 2,5 milijarde, katastrofalno je, do juče ste bili predsednik te opštine i pre toga nije vladao niko koga sam ja postavljao nego vi.Dakle, da li je četiri milijarde ili ne, ili je 2,5 milijarde, samo vas pitam, a odakle će to Smederevska Palanka da vrati. Kad i kako? I kakav to genije treba neko da bude da bi to mogao da vrati? Pitam ljude, kako će Kosjerić da vrati pet miliona evra, jer se genije zadužio, onaj što nam soli pamet u onom tabloidu danas, svake nedelje nam nešto soli pamet, ne znam ni ja šta sve, Vujadinović, tako nešto, Vukadinović, tako neki, nije ni važno i on svaki put nam soli pamet, uništio je budućnost građana Kosjerića, uništio budućnost građana Kosjerića. I, ja vas pitam – kako ćemo to da rešimo?Nema problema, ja sam najgori na svetu, najgluplji, ekonomija ništa ne valja, vaša ekonomija je izvanredna, super, videli smo dokle ste nas doveli.Naravno, da ljudi teško žive i ja dobro znam koliko ljudi teško žive. A, sada vas pitam – kako će da žive ljudi u Smederevskoj Palanci sa ovakvim dugovima? Šta će da rade sa takvim dugovima? Od čega će da žive? Na koji način? Ili ćete fabriku piva da otvorite za davaoce krvi i da svi dolaze da daju krv samo u Palanku. Ne znam šta drugo da vas Odgovorite na pitanje. u vreme kada sam obavljao funkciju sa svojim koalicionim partnerom, predsednikom opštine, ni jedan kredit lokalna samouprava nije uzela i rekao sam prošlog puta radi istine, ne radi vas, jer vidim da to ponavljate kao mantru, i nemam ništa protiv, to je politika.Da sam prvog dana kada sam postavljen za predsednika opštine svim odbornicima dao ukupna dugovanja opštine koja su bila 2,5 milijarde, 2,5 milijarde i već tada je vodovod bio u dugu za jedan kredit. Mogu samo ja da završim. Ni jedan kredit nismo uzeli. Šest meseci smo bili bez struje, to zna vaš šef kabineta, vama sam slao bezbroj dopisa, svim ministrima bez obzira na razliku u političkoj pripadnosti.Rekao sam pred građanima Palanke, kada su me pitali – zašto vas napadam? Poljubiću vam ruku. Dajte nešto Smederevskoj Palanci da nam pomognete. Nije bilo odaziva. Vi niste premijer samo predsednicima opštine koji su iz SNS i zato sam rekao da je gospodin Veroljub Stevanović, koji je sigurno bio jedan od najboljih gradonačelnika u istoriji Kragujevca, imao osporavanja, a da ste vašem gradonačelniku dali 185 miliona dinara.Šest meseci su građani Smederevske Palanke bili bez struje, a u Smederevskoj Palanci, dođite da nas posetite postoji fabrika „Goša“, koja je u srećno vreme imala 15 hiljada radnika. Sada ta fabrika nažalost ima samo 3.000 radnika i hale stoje prazne. Imamo i dualno obrazovanje, jer je u okviru škole i fabrika, učenici idu i u školu, a jedan deo svog vremena provode u fabrici, tako da izlaze kao već stručni kadrovi. Samo je potreban investitor, kojeg vaš predsednik opštine iz SNS nije hteo ni da primi u opštinu pre 10 dana,

uvek sam srećan kada čujem da neko nije uzeo kredit i vidite nikad mi nije teško da o tome govorim, posebno što lokalne samouprave ne mogu da nađu dovoljno prihoda da ga vrate.Ono što je ozbiljan problem u svemu što ste govorili sem onoga o čemu sam pričao, naravno, to je i novac koji nije predat i nije vraćen Vojsci Srbije.Što se investitora tiče, baš je taj investitor došao pre deset dana kada ste vi ostali bez vlasti, a prethodnih koliko godina dok ste bili na vlasti nije se investitor pojavio. Da li vam i to nešto govori?Sa druge strane, ovo mi je ovo mi je bilo onako da ne verujem šta slušam, da bukvalno ne verujem šta slušam. Vi nama govorite o „Goši“, pa ljudi su prestajali da rade zbog vas, zbog vaše Vlade, zbog vaših Vlada. Vi ste uništili „Gošu“, a ne neko danas da je uništio ili juče ili prekjuče. „Goša“ je uništavana deceniju čitavu koju ste razarali kao i sve druge firme i kompanije u našoj zemlji. I sada vi kažete puj – pike ne važi, to što smo vas uništili hajde da se vratimo ono pre nego što smo je mi uništili, tada je bilo 15 hiljada ljudi, malo smo je uništili u međuvremenu, e sada zato što ima tri hiljade ljudi, hajde Vučiću reši nam taj problem.Čekajte bre, šta je ovo? „Tvajlajt zon“? Doktor Džekil i Mister Hajd? Šta je ovo? Ceo dan ista priča. O čemu se ovde radi? Ne mislim na vas lično, uopšte, na priču govorim, oprostite nemojte, radostan sam kada sam ovo čuo, radostan, samo mi niste rekli jeste li dobili onaj novac ili ne, pošto ja tvrdim da jeste. Ja tvrdim da jeste.Nemam ja problem, ja nikada ne bežim od dijaloga, samo mi recite jeste li dobili taj novac ili niste? Zato što ja jesam predsednik Vlade svim gradonačelnicima i svim predsednicima opština. U Šabac sam doveo „Jazaki“. U Svilajnac sam dovodio investitore tamo gde su bili ljudi iz druge političke stranke i nikada neću da pravim razliku zbog pripadnosti političkim strankama između naših opština i naših gradova. Volim kada su Naprednjaci i isto tako volim kada su svi drugi uspešni. Boriću se za svaku opštinu na svaki način.

novac je dobijen zato što je opština Smederevska Palanka u saradnji sa opštinom Velika Plana od 2008. godine pristupila projektu izgradnje fabrike vode, jer i mi i Velika Plana imamo nestašice vode već 30 godina.Postoji deo koji plaća lokalna samouprava. Postoji deo, a to će gospodin Nedimović kada bude postao ministar da vidi, koji je u obavezi da isplati „Srbija vode“ ili Ministarstvo poljoprivrede, nisam siguran i zbog toga smo mi dobili taj novac jer je to bio deo ministarstva. Mi tada nismo imali novac pa nam je opština Velika Plana platila njihov deo, pa smo mi taj novac vratili.Tačno je, ali je novac za izgradnju fabrike vode od 11,5 miliona evra koji je još 2008. godine potpisan ugovor i taj ugovor je realizovan i očekujemo da se fabrika otvori, da konačno Smederevska Palanka posle 30 godina ima

Dame i gospodo, uvaženi građani Srbije, prvo želeo bih da se zahvalim trenutnoj većini u Skupštini na njihovom specifičnom shvatanju demokratije i tolerancije. Svi današnji indikatori nam govore da ste nam odradili dobar posao i nemamo ništa protiv da se tako i dalje nastavi.Svako

potrebe?Otklanjanje tih nedostataka ne košta ništa. Otklanjanje nedostataka industriji koja, prema podacima cenjenog ministra trgovine, a tim podacima verujemo, izvozi 350 do 400 miliona evra svake godine, a kapitalizacija je oko 700 miliona i i takmiči se na svetskom tržištu.Zašto istovremeno ne radimo dovoljno da bi smo sprečili te prepreke, da bi se pomerili sa 139 mesta prema podacima Svetskog ekonomskog foruma, kao jedna od zemalja koja ima najveći izvoz mozgova, a istovremeno dajemo subvenciju radno intenzivne grane, gde naši ljudi rade za 200 evra.Uklanjanje prepreka granama koje su zasnovane na pameti ne košta ništa, a subvencije radno intenzivne grane ne donose rezultate koji su ni približno tako dobri, kao granama zasnovanim na znanju. Hvala. **Aleksandar Vučić** Neću vam odgovoriti onako kako bih mogao da vam odgovorim, zato što ne rade svi za 200 evra, pogotovo ne radite vi za 200 evra, a radite mnogo manje od ljudi koji rade za 200 evra i to uglavnom na račun države, i neću dalje da nastavljam, možda nekom drugom prilikom.Ovo ste u pravu delimično. Pošaljite nam predloge, pa da vidimo šta možemo da uradimo i kako da poboljšamo i pristup i kompletan preduzetnički program u okviru IT sektora i kako da zarađujemo neuporedivo više. Samo nemojte da mi kažete - nemojte da dajete subvencije da bi neko plaćao 200 evra, pošto smo davali subvencije nekima od po dva miliona dinara, što nije baš 200 evra, a da nisu radili ni u kakvoj fabrici i da nisu radili ništa, nego samo uništavali fabrike. Prvo se zalažite za to.Što se brojeva tiče, ne biste bili obradovani brojevima ni od sinoć ni od danas, pošto te brojeve dobijam malo češće nego vi i malo ih bolje gledam i proveravam. Tako da, ako hoćete jedan savet da prihvatite, promenite nešto da bi vam brojevi malko, malko bolje stajali, što se ovoga tiče. Što se mene tiče, nastavite ovako, vašim brojevima biću i te kako zadovoljan. **Milorad Mirčić** Evo, ispred mene se nalaze tri ekspozea. Jedan je od 2012. godine, kada je mandatar bio Ivica Dačić, drugi je, gospodine Vučiću, od 27. aprila 2014. godine, kada ste vi bili mandatar i ovaj treći, što je i logično, ponovo ste vi mandatar. U sva tri ova ekspozea jedno je zajedničko, to je da program, odnosno, bolje rečeno, želje su gotovo iste. Malo su razrađenije u ovom vašem poslednjem ekspozeu, ali nismo dobili sve detalje, zato što očekujemo ovaj preostali deo koji ste rekli da se štampa i čekamo, što kaže, jedva čekamo da izađe iz štampe.Ali, ono što je na prvom mestu u sva tri ova ekspozea, na čemu se insistira, to je da opstanak Kosova i Metohije

ali činjenica da istovremeno zagovarate saradnju i ulazak u EU, jednostavno nas srpske radikale zbunjuje. Zar nije proteklo dovoljno vremena, dovoljno godina, zar se dosta toga nije izdešavalo da se uverimo da EU ni u kom slučaju ne razmatra mogućnost da Kosovo i Metohija ostane u sastavu Srbije? Pa, zar nije jedan od krunskih dokaza otvaranje Poglavlja 35? Poslednje poglavlje po redosledu otvoreno je prvo. Glava tačka tog poglavlja je Kosovo i Metohija. Neće ga zatvoriti, to najavljuju svi emisari, svi zvaničnici vodećih evropskih zemalja, neće da razgovaraju oko zatvaranja tog poglavlja, dok se ne regulišu susedski odnosi sa Kosovom, kako oni kažu. Pa, zar nije već dovoljno vremena i zar nije dovoljno pameti i pouke izvučeno da kažemo – pa, ne možemo više, gospodo, da kucamo na ta vrata, da vas molimo, a vi nam oduzimate deo teritorije?S druge strane, u ovim ekspozeima preovlađuje to da se Srbija mora izvlačiti iz ove ekonomske krize, iz dužničkog ropstva, kako ste vi uspostavili dijagnozu, što je tačno, ali najveću pomoć očekuje od MMF-a. Uostalom, Uostalom, svedoci smo, očevidci smo, da je MMF taj koji je odredio determinante kako i na koji način treba da se vodi finansijska politika i politika budžeta države Srbije.Imamo i ovde kontradiktornost. Vi stavljate čoveka da vam vodi finansije, čovek koji je bio sve ovo vreme angažovan u Svetskoj banci, sarađivao sa MMF-om. Sad treba da brani interese Srbije, da zastupa interese Srbije. Naravno, ovde ne želimo mi srpski radikali da raspravljamo o ličnosti, mi cenimo Ali, zar nije to malo kontradiktorno? Pa, MMF jasno kaže – Srbija mora da smanji deficit da bi bila sposobna i u stanju da vraća uzete kredite, da održava svoju likvidnost. Vi se borite da se unapredi proizvodnja, da se podigne standard stanovništva, a taj isti MMF kaže, njih samo interesuje sposobnost Srbije da servisira svoje obaveze.To su čisto dileme koje su ne samo kod nas srpskih radikala, nego u široj javnosti. Dosta tih kontradiktornosti ima. Naravno, svi predviđaju, što je potpuno logično, da su velike šanse razvoja Srbije u oblasti poljoprivrede, energetike i obrazovanja. To je tačno. To su velike šanse. Poljoprivreda je nešto što zahvaljujući našim precima, što su nam ostavili i zemlju i sve ono što podrazumeva plodnost te zemlje, to su naši preci nama ostavili i mi moramo bar onoliko koliko su nam ostavili da je sačuvamo.Ali, gledajte logiku. Kakva je uloga države u tome, konkretno ove Vlade? Vi ne govorite detaljno kada je u pitanju poljoprivreda. Oko tri miliona hektara država Srbija preko svojih lokalnih samouprava godišnje ili periodično daje na korišćenje putem licitacije. To se završava tako što oprihoduje lokalna samouprava taj novac, a ne razmišlja se o tome da se podigne neto prihod po hektaru obradive poljoprivredne zemlje.U Evropi, u evropskim standardima neto prihod sa jednog hektara je od tri do pet

Ako bi podigli samo duplo više prihod po hektaru, to bi vam bila značajna cifra, koja bi itekako pospešivala sve ostalo što je potrebno u Srbiji.Kako to može da utiče država? Može lako, tako što će voditi jednu ispravnu cenovnu politiku, tako što će pored agrotehničkih mera obezbeđivati i tržište. Ne treba seljaku pametovati, pa mu govoriti gde on i pošto treba da proda. Treba mu stvoriti uslove, treba mu omogućiti logistiku. Lako će se seljak snaći. To je zadatak Srbije. To je zadatak ove Vlade – obezbediti jeftine energente, ulazne impute što niže obezbediti, kako bi bila isplativija proizvodnja. Gde su ti ulazni imputi? Pa, pre svega u energentima, kada je u pitanju gorivo, kada je u pitanju semenska roba, kada je u pitanju hemija koja je potrebna. Najvećim delom ona se nalazi u Rusiji, u Ruskoj Federacije. Gde je tržište? U istoj toj Ruskoj Federaciji. Pa šta je tu logika stvari? Logika stvari je da se preorijentišemo prema tom tržištu. Nema tu emocija. Ne možemo mi da se takmičimo da li neko više voli ili manje voli Rusku Federaciju od vas ili od nas srpskih radikala. Jednako isto smo je voleli uvek i ja mislim da je tako i ostalo. Ubeđen sam u to.Kada je u pitanju energetika, možemo da razmatramo šta god hoćemo, ali moramo biti svesni da nismo ozbiljniji energetski faktor u širim nekim razmerama sve dok kroz ovu Srbiju ne prođe Južni tok.

tok.Ona je svaki dan na svim stranicama svih dnevnih novina bila sa idejom da ima alternativno rešenje, ali dobro. Moramo o tome da razmišljamo. Nemate u ekspozeu ni jednu jedinu reč o južnom toku. Da li je to iz razloga što je to i dalje ostalo i podrazumeva se da će se u narednom periodu dogoditi pregovori ili je iz nekog drugog razloga, to ne znamo.Što se tiče obrazovanja, to je ogromni potencijal i velika šansa, ali gledajte kakva je tu kontradiktornost. Vi zagovarate da se što više mladih ljudi školuje, obrazuje na različite vidove i načine, a imate s druge strane veoma negativan primer. Imate predsednika države koji je završio školu na veoma, veoma sumnjiv način završio fakultet. Vi ste svedoci toga. Vi to dobro znate. Šta taj mladi čovek, kad mu vi sad govorite kao budući predsedik Vlade, da kaže, da se trudi, da uči, što je potpuno razumljivo ili da uči za Tomu Nikolića, šta ga boli briga,

za koju čitava Srbija zna kako je stekao diplomu, a nije mali broj ni naših kolega poslanika, a boga mi, nažalost, ni članova Vlade koji su sumnjivi. Ja nemam iluzija oko pitanja Kosova i Metohije, čak neću da tražim izgovore u priči da smo prvo otvorili Poglavlje 32, pa 35, u mnogim drugim pričama, zato što će svakako to biti jedna od najtežih poglavlja i poslednje zatvoreno. To će nam odnos Beograda i Prištine provlačiti svuda i u svemu i tamo gde nemamo direktno provučeno kroz poglavlje, provlačiće nam kao politički uslov.

mislim da mi moramo da se borimo da budemo na tom kursu a da sve što možemo da uradimo da svoju teritoriju zaštitimo. To jeste veoma teško. Da nije, bilo bi jednostavno doneti takvo rešenje u kojima odsečete sve i kažete – sad smo našli rešenje koje je za nas podobno i koje je lagodno i posle kojeg više problema nemamo.Šta god da promenimo taj problem Kosova će da nam ostane, šta god da se desi, ko god da je, uvek ćemo taj problem da imamo. Imamo ga od Prizrenske lige, imamo ga i pre Prizrenske lige. Imamo ga i između dva svetska rata, imamo ga i posle Drugog svetskog rata. Imamo ga i na početku krize u bivšoj Jugoslaviji.Mi moramo to da rešavamo mirnim putem, pre svega da zaštitimo svoj narod na Kosovu i Metohiji, a najugroženiji deo našeg naroda je narod južno od Ibra. Naši ljudi severno od Ibra su ipak kompaktniji i direktno su vezani na teritoriju centralne Srbije.U svakom slučaju, ja samo mislim da je za nas važno da se ponašamo racionalno, da štitimo naše nacionalne interese, da štitimo našu teritoriju i da nastavljamo evropskim putem, jer ako to ne radimo, možemo da zaključamo, da zatvorimo zemlju, u ovom trenutku mi prosperiteta nećemo da imamo. Nemojte da vam govorim neke druge ekonomske pokazatelje, šta bi bilo i kako bi bilo ukoliko bismo to u u ovakvom trenutku promenili.Što se tiče brige za poljoprivredu, prvi deo onoga što ste govorili, brojke nisu tačne, nemamo mi tri miliona u našoj upravi, u nadležnosti 820.000 hektara, od toga izdajemo između 400 i 450.000 hektara. Ukupna površina zemljišta obradivog u našoj zemlji je oko pet miliona hektara, svejedno. Ovo drugo što nije ovih 450.000 hektara su uglavnom utrine i to je ono čime naša uprava raspolaže.Postavili ste jedno dobro pitanje, rekli ste da treba da se poveća prinos po hektaru. Sem primene agrotehničkih mera, pre svega, bilo bi važno da ukrupnimo naš posed i na to neće niko da pristane. Niko u ovoj sali neće na to da pristane. Samo da ne budemo mi licemeri, kad god hoćete predložite to, ja ću da prihvatim i bićemo petoro nas u sali koji će to da prihvate. Zato što odmah znate koja će priča da se pojavi, to je ekonomski opravdano, ali odmah će da se pojavi priča – ej, pa ja sam ovde radio 60 godina, sad više ne mogu da radim. Pojaviće se 500 priča. Koliko godina, decenija komasaciju nismo sproveli? Ništa nismo uradili i zato imamo bezbroj problema, zato što to niko neće.Mi ovde možemo da vodimo teorijske rasprave i da ja kažem - da, to bi bilo idealno da neko hoće i da može da provede, ali to niko neće da provede. Niko u Srbiji to ne želi da provede i za to ne postoji snaga, kao što ne postoji ni za mnoge druge stvari. Da li će to ministar poljoprivrede, a ja mislim da je dobro što nije iz te struke, zato što je potreban neko ko to odlično razume, ali neko ko je i menadžer i pravnik i neko ko tu može da uradi mnogo više posmatrajući šta je prihod za državu i šta je prihod za poljoprivrednika.I prihodi po hektaru nisu baš tačno navedeni, ali ono što je apsolutno netačno je oko cenovne politike. Ne možemo da vodimo cenovnu politiku. Svet je danas jedno malo mesto, suviše globalizovano u kojem bi država mogla da vodi cenovnu politiku. Nikakvog uticaja država nema. Ako vi imate na berzi u Budimpešti cenu od 16 dinara, ne može ovde da bude cena 20 dinara. Ne možemo to da platimo. Ne može ovde cena da bude ni mnogo niža. Dakle, tržište je to, a tržištem ne upravlja država koja određuje cenu, osim ako nećemo da se vratimo u neku samodovoljnu privredu iz nekih prethodnih perioda, da nemamo nikakvu interakciju sa Evropom i okolnim tržištima, onda bismo mogli da imamo i te kako problema.Što se tiče Južnog toka, prost je razlog što ga nema u mom ekspozeu. Nema ga zato što je Vladimir Putin rekao sledeće, citiram – Južni tok je mrtav. Zato nema Južnog toka. Ja nisam Vladimir Putin i ne mogu da odredim da Južnog toka ima i nisam Bojko Borisov da mogu da kažem da taj gasovod može da prođe kroz Bugarsku, pošto je to očigledno bio problem i tada je Putin saopštio, posle toga sam se video sa njim i sa Medvedevim i sa svima drugima, oni su rekli da je Južni tok mrtav.Da li je Južni tok, da li je turski tok, mi danas dobijamo preko Beregova gas. Brine me situacija u Ukrajini. Ne znam da li ste čuli poslednje vesti, ja ih dobijam i ovde,

kako već. Pitanje je šta ćemo sa gasom da radimo. Zato povećavamo naše rezerve, naša skladišta. Hoćemo da imamo u rezervi dve milijarde kubnih metara. Ako uspemo da imamo dve milijarde kubnih metara gasa, mi smo jednu godinu unapred svoju zemlju obezbedili.Išao sam kod Ilhana Alijeva. Ja ne bežim od alternativnih izvora, samo što ih nisam našao. Išao sam i sa Amosom u Americi razgovarao i u Azerbejdžanu sa Alijevim. Sa svima sam razgovarao da vidimo odakle možemo da dobijemo gas. Razgovarao sam ovde i sa, Jadranka, Ševčovičem, da li se tako zove, evropski komesar, i sa njim sam razgovarao. Rekao je gradite interkonektor. Mi smo rekli – dajte nam 52 miliona, a mi ćemo 15 miliona da platimo interkonektor prema Bugarskoj, ali mi još niste rekli, u redu interkonektor, odakle će da stigne taj gas. To je ono što jeste tačno. Odakle će da stigne taj gas? Ja taj gas još ne vidim. Pričali su o Krku, pa ćemo da pravimo gasovod preko Mađarske, i to tečni gas, dvostruko skuplji, pa sam ja rekao – nećemo dvostruko skuplji gas, hoćemo jeftiniji gas. Tražili su mi sa one platforme, plutajuće, u Grčkoj, pa su rekli da ne može ni odatle, pa su opet promenili mesto za ovaj LNG i dalje nemamo rešenje. Odmah da vam kažem da nemamo rešenje.Godinu i po dana naporno radimo na tome da nađemo rešenje i nemamo rešenje. I dalje dobijamo jedno ruski gas preko Beregova. Drugog gasa nemamo. Kada nam se prekine, ako nam se ne daj bože prekine linija preko Beregova, mi gas nemamo.I da nam ne kažete da nismo brinuli, evo brinemo svaki dan. Svaki dan se time bavimo. Takva je politička konstelacija da ne znamo šta da uradimo. Nema kod koga nisam bio u svetu. Sa svakim ko ima gasa da nam ponudi razgovarao sam. Ne znam ni kuda da ga provedemo, razgovarao sam sa mojim prijateljom Viktorom Pontom da nešto rumunskog gasa iz Crnog mora pokupimo, ali to su male količine. I da napravimo interkonekciju koliko možemo 300 do 400 miliona kubnih metara, ne možemo više.Ovo više.Ovo što smo imali iz Tapa i Tanapa, dakle sa Alijevim razgovaram, on mi kaže - pa neće moći, to ide za Italiju i Albaniju, neće moći da bude više dok ne otvorimo Šah Deniz Sada čekamo, ne znam ni šta bih vam rekao po tom pitanju. Sve smo preduzeli, sve smo uradili, neko će da kaže neuspešni ste. Evo, super pomozite nam. Neka nam bilo ko pomogne. Neka mi kaže gde ga ima da uzmemo odatle gas, nema ga. Nema ga.Sada sam već postao nervozan u razgovoru sa nekim drugima koji nisu Rusi, koji su mi govorili uzmi drugi izvor, super, dajte mi bilo koji izvor i odjednom nema više nikakvog izvora. Zavisimo od ulaza Ukrajina Mađarska, zavisimo od Beregova, ne bude li na Beregovu, mi osim onoga što imamo u rezervi, mi gasa nemamo.Dakle, nemamo.Dakle, imamo mi dovoljno rezervi, imamo mi uvek za tri, četiri meseca, nije nikakva panika i zato se staramo i brinemo o narodu u Srbiji. Nego vam govorim da nemamo političko rešenje. Nema toga u ekspozeu zato što nemamo političko rešenje. Uzgred, Zorana se zalagala za Južni tok. Nije se zalagala za neke druge stvari, a za Južni tok se zalagala.Ono što je važno, to je da samo znate da smo zaista gledali da brinemo o tome koliko možemo, da napravimo sve i to je jedna od naših velikih strateških muka i problema sa kojima se suočavamo.Sada kada razgovaraju Putin i Erdogan, da li su se dogovorili, ili Erdoan, kako kažu Turci, da li su se dogovorili oko turskog toka, oko nuklearke, ne zanima me nuklearka, da li su se dogovorili oko turskog toka, i da jesu, jer onda Turci iz Azarbejdžana mogu da povuku manje gasa i opet nekako možemo da ga dovučemo do Srbije. Nama u ovom trenutku treba dve milijarde, biće nam potrebno, računamo za deset godina oko 3,5 milijarde, zbog povećanje industrijske proizvodnje. To su naše procene. Moći ćemo odakle da povučemo. Nemamo odakle da povučemo taj gas. Nema rešenja. Zato to nisam ni pominjao. Inače, mogu celu knjigu da napišem o tome kako se globalni politički rat vodi preko gasa i preko drugih energenata.Nažalost, do sada nismo stradali, ali možemo da stradamo. Bukvalno možemo da stradamo ni krivi ni dužni. Da se nikome nismo zamerili, da smo sve molili, da smo od svih tražili da platimo, ne da dobijemo na poklon, da platimo tržišnu cenu, ali su uvek neke zemlje okolo koje su u sukobu sa onim drugim velike političke igre i mi to ne možemo da rešimo drugačije. Ne možemo da rešimo.Ako bilo ko ima predlog pa da nam ukaže na to gde ima tog gasa, jer ja mislim da nema ništa ni od Severnog toka i mislim da će biti sve više problema oko toga i da se zato i komplikuju između ostalog stvari i na evropskom kontinentu, ali suviše smo mi mali da bismo mogli na tako nešto da utičemo. Naš je posao da izvučemo što je moguće više za našu zemlju. Zahvaljujem se.

ljudska glupost je beskonačna i ona stiže i u najudaljenije krajeve poput svetlosti i vazduha. Ja sam sebi svojevremeno obećao da na glupa pitanja neću da odgovara, ali da ne bih sada definisao ovo pitanje neka bude da je to jedno od besmislenih pitanja na koje ću sada odgovoriti.To što se nekome sviđa ili ne sviđa Tomislav Nikolić, nije razlog da pored Tomislava Nikolića vređa i druge ljude. Ne mislim tu samo na sebe. Tačno je, Tomislav Nikolić je polagao kod mene i on je za svoje znanje dobio ocenu koju je zaslužio, ali osim Tomislava Nikolića i mnogi poslanici, ministri, obični radnici u ovoj zemlji polagali su kod mene, jer je to moj posao bio.Kažu - diploma Tomislava Nikolića je lažna i kupljena. Nije tačno ni jedno ni drugo. Njegova diploma je sasvim regularna i nije kupljena, odnosno ako ne računate to što je plaćena školarina, to je sasvim normalno. To ne dokazujem ja, to je dokazalo nekoliko inspekcija koje su od strane Demokratske stranke bile upućene na fakultet da to provere i svi njihovi izveštaji govore da je to sve u redu.S druge strane, zašto napadate jedan fakultet, napadate hiljade studenata koji su završili taj fakultet i profesore koji predavaju na tom fakultetu. Nisam ja jedini koji je predavao Tomislavu Nikoliću. Predavao mu je i prof. Ištvan Černiček, čuveni svetski ekspert i voleo bih da nađete bilo kog u Srbiji ko je kod profesora Černičeka položio, a da nije znao.(Milorad Hvala.To je kao kad se igra tenis pa neko zbuni igrače pa vikne - vreme, nije sudija rekao da je vreme.

pokazao u praksi da je dobar menadžer. Što je on učinio, vi nikada nećete. **Maja s mesta: Replika.)Nemate repliku, samo vam je odgovorio na vaše insinuacije. Premijer ništa pežurativno nije rekao o vama.

Poštovani, pažljivo sam slušao ekspoze, verovali ili ne to može da se uradi i u poslaničkom klubu, a može i da se čita. Odluka je doneta zato što je to bila politička odluka. Vi to treba da razumete pošto ste ceo život u ovom parlamentu ili parlamentu preko puta.Čuli

stvar.Budimo malo ozbiljni, mislim da ste morali da predložite zakon o Vladi. Ja ću reći iz kog razloga – zato što ste spojili Ministarstvo poljoprivrede i ekologije. Mislim da ste negde u ekspozeu jasno naznačili da ste imali sumnju kada ste to radili, jer je nemoguće spojiti najvećeg zagađivača sa onim ko treba da ga spreči od tog zagađivanja, a to je poljoprivreda. Danas imate gomilu međunarodnih ugovora gde se poljoprivreda limitira kao zagađivač.Odmah da vam kažem da nemam problem sa ciljevima vaše Vlade, sa stranim investicijama koje dovodite. Vi ste kritikovali kada je to radio Dinkić, radite na neki drugačiji način, ali to treba da radite, jer bez stranih investicija nema

to ili nije to, ali mislim da obrazovanje mora biti na prvom mestu.Isto tako, ono što ja znam i mogu da vam kažem, to je priča o poljoprivredi. Moram da vam kažem da ste postavili dobar cilj, a to je kapitalno ulaganje u poljoprivredu, ali niste dali politički odgovor o kome ste malopre rekli nešto. Ne možemo mi da pričamo u parlamentu, a da nemamo političkih ciljeva. Morate se izjasniti da li je poljoprivreda socijalna grana u kojoj ćemo imati 20 plus zaposlenih ili će to biti privredna grana, koja će donositi dobit ovoj zemlji, povećati izvoz, a to možete uraditi samo kapitalnim davanjem.Na 61 strani vašeg ekspozea, u trećem pasusu ste pomenuli u nekom trenutku anegdotu kako ste pričali sa ministarkom, da je ona nudila traktore, odnosno kombajn i da niko nije hteo da uzme. Znate šta, gospodine premijeru, da bi vi dali 50% besplatnih sredstava mora neko da ima 50% učešća, a to učešće može da se obezbedi ili imate keš, što ima jako mali broj seljaka ili da im date pare iz nekog razvojnog fonda ili neke komercijalne banke po povlašćenim uslovima. To nismo uradili, ali smo uradili ono što smo diskutovali juče, što ste mi dobacili, a vi dobro znate. Dali smo nekih milijardu dinara kredita Ravafedu“ u Srbiji, sa 1% kamate za dva preduzeća, prvo preduzeće je „Jadran Gajdobra“, a drugo preduzeće je „Bačka Sivac“.Da smo te pare usmerili ka tim seljacima i omogućili da oni povuku po 1% ja sam siguran da bi bar 300 kombajna bilo povučeno i nekih drugih vidova mehanizacije.Tu dolazimo i na vaš zaključak u ekspozeu koji je u pisanom delu bio, a to je da da je zemljište i zakon koji ste doneli će odlučno nastojati na njemu.Duboko verujem da je on pogrešan, izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Pokušavam da budem brz, pošto imam jako malo vremena. Mislim duboko pogrešan i to je dokaz zašto imamo skrivene ugovore u poljoprivredi. Zašto imamo skrivene ugovore oko toga da li će neko da investira u poljoprivredu? Rekli smo otvorite sve ugovore od „Fijata“ pa do tog projekta koji se tiče Bačke, Sivca, Jadrana i tiče se Karađorđeva i nemamo problem sa tim da diskutujemo na te teme.I za kraj pomenuli ste veterinu. Da, veterinu ste ključno definisali kao problem. Veterina vam je 90% pregovora. Ja ću vas podsetiti da ste smenili ili izabrali ili reizabrali tri puta različite direktora veterine. Nemate kontinuirane pregovarače.Najsposobniji ljudi zahvaljujući ljudima iz vaše stranke, ne verujem da imate veze sa tim, su pomerili, koji mogu da pregovaraju, a nećete ih naći na ulici da bih doveli da pregovarate oko veterine. Ako to ne uradite imaćemo problem.I za kraj četiri ministra, četiri godine. Osnovni postulat evropske agrarne politike je predvidljivost i izvesnost. Kako možemo imati predvidljivost i izvesnost kada ćemo svake četiri godine i svakih godinu dana da menjamo agrarnu politiku? To je previše i to je nemoguće.Ako vas pažljivo slušamo ovde mi mislimo da ima tu nekog smisla, ali da se niste dovoljno bavili, niste napravili sistem da reši probleme, pre svega korupcije u zemljištu i pre svega u onim organima koji treba da rade posao umesto vas. Hvala Hvala vam.

da branite nečiji integritet, kojeg nema, i dostojanstvo nekoga ko je nažalost, ali odlazeći predsednik Republike, kada ste rekli da... Ne da vam sistem da vređate, izgleda, pa se isključuje.Ne možete kvalifikacije da dajete za predsednika Republike na takav način. Možete nastaviti. Rekli ste da kolega Mirčić ima određene insinuacije. Da bih vam dokazala da to nije tako, a vi morate da imate u vidu to da nikad niko od srpskih radikala ne govori neistinu

Povreda Poslovnika.Nisam vam dala da držite govor. Samo povreda Poslovnika.Znači, u čemu sam ja kao predsedavajuća povredila Poslovnik. Budite ljubazni. Ja ću vam svakako dati reč. Nemate razloga uopšte da budete nervozni.Znači, povredili ste Poslovnik kao predsedavajuća. Lepo sam vam navela, član 27. stav 2. morate da se starate o primeni ovog Poslovnika. Vi to vrlo dobro znate.Dakle, znate.Dakle, ne možete na tvrdnje nekog od narodnih poslanika, za šta postoje dokazi, ja ću vam to dokazati, 23. jun 2010. godine Tomislav Nikolić, o njemu se radilo i govorilo, bio je u Strazburu na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, evo živih poslanika ovde koji su tada bili samnom, a navodno polagao dva ispita. Znači, sve je laž. Kupio je diplomu. Ljubiša mu je to omogućio

znam da pažljivo slušam sve poslanike. Nije lako. Znači, deo u kome mu nisam dala pravo na repliku to je da nastavi razgovor sa mandatarom o Južnom

prezime.Sigurno ima jedan deo poslanika koji su jako zainteresovani da pričamo o nekim drugim temama, a to ćemo posebno.Predložite to, prikupite potpise i razgovaraćemo o čemu god želite ako dobijete većinu priliko utvrđivanja dnevnog